sem gengur út á það að þingfundir samkvæmt starfsáætlun muni hefjast kl. 13 alla daga. Nefndafundir verða fyrir hádegi á þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum og sama gildir um þingflokksfundi, þeir eru fyrir hádegi á mánudögum og miðvikudögum. Þetta er í raun framhald af fyrra samkomulagi frá 29. janúar sl., sem var í gildi í tilraunaskyni fram að páskahléi og reyndist vel en er nú aðlagað að starfsáætlun vorsins. Ég vil færa formönnum þingflokka sérstakar þakkir fyrir góða samvinnu um þetta.

Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum: Frá heilbrigðisráðherra vegna fyrirspurnar á þskj. 1007, um samninga um rannsóknir á lífsýnum erlendis, frá Ólafi Þór Gunnarssyni. Frá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra vegna fyrirspurna á þskj. 937, um aðild að Geimvísindastofnun Evrópu, frá Guðjóni S. Brjánssyni, og á þskj. 979, um skráningu samskipta í ráðuneytinu, frá Birni Leví Gunnarssyni.

Herra forseti. Ráðherrar neita að horfast í augu við veruleikann þegar þeir eru sífellt að vitna í meðaltöl um auknar ráðstöfunartekjur fólks til þess að réttlæta stöðuna. Það gefur skakka mynd af vanda dagsins þar sem 25.000 einstaklingar glíma við atvinnuleysi. Að stærstum hluta er þetta ungt fólk og fólk á lágum tekjum. Þessi vísvitandi bjögun á veruleikanum er síðan endurtekin í fjármálaáætlun. Fjármálaráð bendir hins vegar í umsögn sinni á hættuna á því að lesa of mikið úr meðaltölum, með leyfi forseta: „Sumar afleiðingar samdráttarins koma niður á flestum heimilum, svo sem hækkandi almennt verðlag,

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn vekur einnig athygli á eðli þessarar kreppu og hvetur ríki til að koma á sérstökum samstöðugreiðslum þar sem vel stæð fyrirtæki og vellauðugir einstaklingar, sem beinlínis hagnast á kórónukreppunni, leggi tímabundið meira af mörkum til að létta undir með þeim sem verða fyrir mestu áhrifunum af kórónukreppunni og til að draga úr vaxandi ójöfnuði. Einhvers konar samstöðugreiðslur væru ekki einungis til þess fallnar að ýta undir samábyrgð á erfiðum tímum heldur einnig góð efnahagsstjórn. Beinn stuðningur ríkisfjármála er einna minnstur á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Við höfum því bolmagn til að gera betur, en við höfum lítinn tíma. Aðgerð sem þessi ætti að falla vel í kramið hjá flokkum sem vilja berjast gegn ójöfnuði og því spyr ég hæstv. forsætisráðherra hvort henni lítist vel á þessar tillögur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Og ef svo er hvort hún áformi að ráðast í einhverjar slíkar aðgerðir eða hvort hún telji það kannski pólitískt ómögulegt í núverandi ríkisstjórn.

Auðvitað er enginn að gera lítið úr því gríðarlega vandamáli sem langtímaatvinnuleysi er. Þess vegna hefur ríkisstjórnin einmitt ráðist í aðgerðir á því sviði. Það er áhugavert að skoða núna hvaða nýju störf eru í boði í boði því að 1.583 ný störf voru auglýst í vinnumiðlun Vinnumálastofnunar í mars og 88% þeirra eru komin til vegna aðgerða stjórnvalda, þess átaks sem við höfum ráðist í til þess að fækka þeim á atvinnuleysisskrá sem hafa verið atvinnulausir lengur en 12 mánuði og koma þeim aftur út á vinnumarkaðinn. Þetta segir okkur að aðgerðir stjórnvalda skipta verulegu máli. Ég vil líka koma því á framfæri hér, vegna frétta af af mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á aðgerðum íslenskra stjórnvalda, að til að byrja með eru útgjöld ríkisins til aðgerða ekki raunhæfur mælikvarði á eitt né neitt nema þau séu sett í samhengi við árangurinn af þeim aðgerðum. En við höfum gert athugasemd við þetta mat Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þau hafa til að mynda ekki tekið með í reikninginn fjárfestingarátak, framlög til námstækifæra, viðbótarhækkun atvinnuleysisbóta, styrki til rannsókna og þróunar o.s.frv., þannig að þessi mælikvarði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins virðist byggður á mjög þröngri afmörkun sem er reyndar því miður allt of algengt þegar um er að ræða til að mynda eðli fjárfestinga og við áttum ágætissamtal um einmitt í umræðum um fjármálaáætlun.

Það er ekki óeðlilegt að ég kalli það bjögun á veruleikanum þegar hæstv. fjármálaráðherra kemur trekk í trekk í viðtöl og talar um að ráðstöfunartekjur heimila hafi hækkað eins og það sé eitthvað sem lýsi almennt stöðunni í samfélaginu. Það gerir það bara því miður ekki. Það eru of margir sem hafa það skítt.

Er ekki kominn tími til að leyfa þeim sem eru með undirliggjandi sjúkdóma að velja sjálf bóluefni eða á að halda áfram þeirri furðulegu þrjósku að þvinga jafnvel og neyða fólk til að fá bóluefni sem það vill ekki?

fer langt upp í mánaðarútborgun launa hjá láglaunafólki. En þetta eru bara laun fyrir einn dag eða mesta lagi viku hjá þeim sem eru á hæstu launum. Ef sekt

Í fyrsta lagi varðandi gjaldtöku fyrir hótelgistingu og mat í sóttkvíarhóteli var tekin ákvörðun um að falla frá þeirri gjaldtöku til að

meiri líkur séu á því að við höldum utan um möguleikana á því að fólk brjóti sóttkví ef það er á sóttkvíarhóteli og þess vegna töldum við gjaldtöku þar toga

og hvort þær aukaverkanir eigi að leiða til þess að við breytum um nálgun á notkun á því bóluefni í átt að því að fólk fái að velja sér bóluefni. Við höfum nú rætt þetta áður, ég og hv. þingmaður. Það eru náttúrlega ákveðnar

til að nota eitt bóluefni frekar en annað. En hins vegar er það þannig að ef fólk kýs ekki það bóluefni sem því stendur til boða í þeirri röð sem sóttvarnalæknir ákveður

En varðandi síðan vangaveltur hv. þingmanns um sektir og ákveðna tekjutengingu sektargreiðslna, þá er það kannski miklu stærri umræða sem varðar sektaumhverfi almennt í samfélaginu, ég nefni til að mynda sektir fyrir umferðarlagabrot.

er varðar lagagrundvöll reglugerðar hæstv. heilbrigðisráðherra sem dæmd var ólögleg í héraðsdómi hér í liðinni viku eins og allir þekkja. Það er margt undarlegt í þessu máli og enn undarlegra varð það nú þegar maður las Morgunblaðið í morgun þar sem flaut upp lögfræðileg álitsgerð sem unnin var fyrir hæstv. dómsmálaráðherra og skilað þann 3. apríl síðastliðinn, sem virðist hafa verið sú álitsgerð sem mest vit var í þegar á reyndi.

Tekur hæstv. dómsmálaráðherra undir að svo hafi verið? Og ef svo er, hvað varð þess þá valdandi að hæstv. dómsmálaráðherra lætur vinna þessa álitsgerð, sem er dagsett 3. apríl síðastliðinn? Voru það þær efasemdir sem var þá ekki lýst á ríkisstjórnarfundinum eða eitthvað annað sem orsakaði að þetta minnisblað var unnið, eða þessi lögfræðilega álitsgerð?

laugardaginn 3. apríl.

fyrsta lögfræðilega úttektin sem gerð hafi verið af einhverri dýpt varðandi þessa reglugerð, sem var síðan dæmd ólögleg eða þannig að hún hefði ekki stoð í lögum. Ráðherra Ráðherra segir réttilega að það sé ekki hlutverk dómsmálaráðuneytisins að kanna lagalegan grundvöll reglugerða annarra ráðherra, en það er engu að síður gert í þessu máli.

af lagastoðinni og lét því vinna þetta fyrir mig. Þar sem niðurstaðan varð sú að vafi væri talinn leika á því hvort ákvæði reglugerðarinnar hefði fullnægjandi lagastoð var það sent heilbrigðisráðuneytinu og fékk þar góðar viðtökur.

þessu áliti að mati ríkisstjórnarinnar en atriðin sem voru talin upp í fyrra andsvari bæta ekkert rosalega miklu við heildarupphæðina. Við verðum að taka tillit til þess að á Íslandi var ferðaþjónustan umfangsmest í efnahagslífinu fyrir Covid. Algjört hrun í ferðaþjónustunni hefur því augljóslega mikil áhrif á Íslandi miðað við önnur lönd. Stærsta hrun í 100 ár, hefur verið sagt, en samt eru sértæk viðbrögð ekki meiri en raun ber vitni.

hækkun atvinnuleysisbóta, styrkir til nýsköpunar, styrkir til rannsókna og þróunar og væntanlega ekki skapandi greinar. Ef við tökum þetta allt til

Hver er niðurstaðan af því sem gerst hefur á Íslandi? Jú, þrátt fyrir að stærsta útflutningsgreinin lamist dregst innlend eftirspurn einungis saman um 1,9% í fyrra. Samdráttur í landsframleiðslu, eins og ég hef bent á, er mun minni en spáð var í fyrstu og því er í raun og veru illa hægt að bera saman þessa mælikvarða án þess að hafa þá báða undir, þ.e. hver var raunverulegur samdráttur og hver eru þá raunveruleg útgjöld til aðgerða. Hvað varðar atvinnuleysið þá kem ég nánar að því hér á eftir.

að þetta fólk komist aftur út á vinnumarkað. Það er meira en að segja það að hafa verið í langtímaatvinnuleysi. Það er ekki auðveld staða fyrir nokkurn mann og þess vegna skiptir miklu máli að brugðist sé við. Við eigum eftir að sjá breytingar á þessu. Ég get bara sagt það við hv. þingmann

Virðulegi forseti. Síðastliðið ár hefur reynt allverulega á seiglu þjóðarinnar og ég verð að segja að mér hefur fundist samstaða þjóðarinnar hafa verið aðdáunarverð. Nú skiptir auðvitað miklu að við höldum áfram og gerum vel og að fólk haldi út þegar við erum farin að sjá til lands. En margir hafa skiljanlega miklar áhyggjur af afkomu og velferð og þar hefur einhver fyrirsjáanleiki þýðingu. Á tímum Covid mætti kannski orða það sem svo að einhver fyrirsjáanleiki sé það sem hægt er að biðja um

Í nágrannalöndum okkar, Danmörku og Noregi, hafa stjórnvöld birt svokallaðar afléttingaráætlanir. Danir hafa ákveðið að taka ákveðin skref í átt til fyrra lífs þegar bólusetningu 50 ára og eldri verður lokið, og Norðmenn hafa kynnt áætlun sem tekur gildi í skrefum til júníloka

því að öll ríki glíma því miður við sömu stöðu að þessu leyti að allar áætlanir eru með fyrirvara um breytingar sem við stjórnum illa. Stuðningur við aðgerðir og ráð sóttvarnayfirvalda hefur reynst okkur gríðarlega vel og ég vil leyfa mér að segja að þessi nálgun og þessi fyrirspurn snýst ekki um það,

Ég vil því spyrja um eitthvert dagatal um opnanir, einhverja markvissa opinbera áætlun í því sambandi, einhverja sýn um það hvaða árangri þurfi að ná með tilliti til aldurs og annarra þátta; hvað gerist ef það tekst, hvað gerist ef það tekst ekki o.s.frv.?

vel hefur tekist að hemja þennan faraldur á Íslandi án þess að vera með mjög harðar aðgerðir, nánast útgöngubann eins og svo margar þessara þjóða hafa þurft að ganga í gegnum. Við heyrum það líka í fréttum frá Bretlandi þar sem hefur gengið vel í bólusetningum en um leið hefur samfélagið

að afhendingaráætlanir bóluefna standist. Þær stóðust á fyrsta ársfjórðungi og því teljum við okkur betur í stakk búin til að horfa til lengri framtíðar, þ.e. hvað varðar áhrif bólusetninga á sóttvarnaráðstafanir.

slíkri sýn á vettvangi ríkisstjórnar. Við vitum hvar við teljum að við verðum stödd um mitt ár. Þá teljum við að bólusetning verði hafin eða henni lokið hjá 240.000 af þeim 280.000 sem ætlunin er að bólusetja

Ég skildi það sem svo að þar væri talað um afléttingu í samhengi við bólusetningar. Hæstv. forsætisráðherra nefnir að við séum að ýmsu leyti betur stödd en önnur ríki og það er vitaskuld rétt. Þá myndi ég segja að þess þá heldur sé svigrúm og rými til að

bólusetningar (Forseti hringir.) eða töluleg markmið hljótum við að vera komin á þann stað fljótlega að geta rammað inn tímalínu í þeim efnum. Herra forseti. Ég get bara sagt við hv. þingmann að þegar við erum komin á þann stað að við erum með nokkuð raunhæfar afhendingaráætlanir frá öllum bóluefnaframleiðendum fyrir næsta ársfjórðunginn ættum við að vera komin á þann stað að geta rammað þetta inn. Ég ímynda mér að það geti verið fyrr en síðar.

En það breytir því ekki að þrátt fyrir þetta allt erum við komin á allt annan og miklu betri stað. Ég ítreka það sem ég sagði áðan að ég er mjög

Það er kunnara en frá þurfi að segja að það hefur verið ófrágengið mál, sem varðar samninga við þennan hóp, frá 2018, Það hefur nokkrum sinnum þurft að framlengja greiðslur eða reglugerðir sem gera ráð fyrir greiðslum til bráðabirgða og nú skilst mér að fyrir helgi hafi verið birt

hvort hún geti gefið okkur lýsingu frá sinni hlið á því hvernig stendur á því að samningar hafi ekki náðst á þessum tíma og hvernig hún sjái framtíðina fyrir sér í samningum ríkisins við þennan hóp sem gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki í okkar heilbrigðiskerfi.

Það er alveg ljóst að þjónusta sérgreinalækna er afar mikilvægur þáttur íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Í nýrri heilbrigðisstefnu sem gildir til ársins 2030 gerum við ráð fyrir að þessi þjónusta sé í raun hluti af því sem við,

Eins og kemur fram í fyrirspurn hv. þingmanns runnu samningar út í lok ársins 2018. Síðan þá hafa ekki náðst samningar milli aðila

en þó er heimilt að ráðherra leggi fram reglugerð um tímabundna endurgreiðslu til sjúkratryggðra á kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. Þar er skýrt tekið fram að um tímabundið úrræði sé að ræða sem skuli einungis nýta í sérstökum tilvikum. Þetta er líka undirstrikað í greinargerð með lögunum þar sem kemur fram að þessu úrræði skuli bara beitt í einstökum afmörkuðum tilvikum. Nú hefur þessi úrræði verið beitt í á þriðja ár og ljóst er að varla verður lengur litið svo á að um tímabundnar aðstæður sé að ræða. Vegna mikilvægis þess að við náum samningi í þessu máli þurfum við að horfast í augu við þá stöðu að sjálfstætt starfandi sérgreinalæknar hafa í sumum tilvikum sett gjaldskrá til hliðar við opinbera kerfið sem veldur því að sjúklingar þurfa að greiða tvo reikninga þegar þeir sækja þjónustu sérgreinalækna.

vinnubrögð þingsins. Við erum með til meðferðar í dag fjögur stjórnarfrumvörp, sem eru í reynd að koma fyrir þingið öðru sinni vegna þess að öll eiga þessi mál það sameiginlegt að hafa áður verið lögð fram af þingmönnum stjórnarandstöðu. Og öll eiga þessi mál það sameiginlegt að koma fram í nánast sama búningi alveg óbreyttum eða lítillega klæðskerasniðin. Í flestum þessara mála eru töluvert miklir hagsmunir að baki. Ég nefni mál sem ég lagði fram í nóvember í fyrra, mál sem varða réttarbætur barna vegna barnaníðs á netinu. Mig langar til að ræða það hér hvort það geti verið að við getum sammælst um að ætla að vinna með öðrum hætti en þessum og hvort við getum kannski farið að bera virðingu fyrir því að við erum stundum að vinna saman að góðum málum og hvort málin hér í þinginu megi þá ekki stundum njóta þess í stað þess að liggja

ýmis íslensk og erlend dægurlög og fluttu okkur framhaldsskólanemunum. Ég fæ sömu tilfinningu þegar ég sé dagskrá fundarins í dag og ég fékk þá, nema við erum ekki í Njálsbúð árið 1996, við erum á Alþingi Íslendinga. Og það sem ríkisstjórnin býður okkur er endurflutningur á fjórum góðum þingmálum stjórnarandstöðunnar, vegna þess að fólk er svo ofboðslega fast í þeim förum að ekki megi samþykkja tillögur ef þær koma úr vitlausri átt. Það á frekar að geyma þær í eitt ár, hálft ár, alla vega nokkra mánuði, til að leggja þær fram efnislega óbreyttar og þá er hægt að samþykkja þær. Þetta er bara lélegt, herra forseti. Þetta er ofboðslega lélegt. Herra forseti. Það hlýtur að teljast til sérkennilegra vinnubragða og eiginlega vera vanvirðing við starfsemi þingsins að nýta ekki þau mál sem fyrir eru og og hafa verið lögð fram og virðist vera vilji til, ef marka má suma ráðherra, að fái brautargengi. Okkur þingmönnum er uppálagt að það þýði ekki að leggja fram þingmál ef sams konar mál er þegar komið til þingsins. Nú vill þannig til að á dagskrá þingsins í dag er a.m.k. eitt þingmál klárlega sem er í nefnd þingsins og efni þessara tveggja frumvarpa er, að ég fullyrði,

gilda þær ekki um hæstv. ráðherra, að þeir eigi ekki að leggja fram frumvörp sem þegar liggja fyrir í þinginu?

Þetta er róttæk stefna í pólitík á Íslandi í dag, virðulegi forseti. Í lið 1.2 stendur: „Í þessu felst að Píratar móti stefnu sína í ljósi gagna og þekkingar sem er aflað óháð því hvort tillaga virðist í fyrstu æskileg eða ekki.“

Þetta er róttæk pæling í íslenskum stjórnmálum í dag, virðulegi forseti Það er leiðinlegt að þetta sé ekki í það minnsta nýtt umkvörtunarefni heldur þvert á móti venja.

Það er takmarkaður tími sem þingið hefur til meðferðar á málum,

vegna verknáms. Við Píratar vorum með tillögu um að bæta þar við fjárheimildum en það mátti ekki samþykkja hana, það varð að draga hana til baka, fella hana og koma með aðra sem var ekki nákvæmlega eins.

Herra forseti. Ég kem hingað upp til að taka undir með félögum mínum sem hafa undrað sig á þessum vinnubrögðum. Við erum á sama tíma að kljást við það þekkta vandamál

Herra forseti. Ég tek undir það sem fram hefur komið hér í dag um einkar óheppilega verkstýringu og sóun á starfskröftum þingmanna þegar ríkisstjórnarflokkarnir geta ekki hugsað sér að styðja góð mál sem koma frá stjórnarandstöðuflokkunum en mæta svo korteri síðar með eigin mál sem eru algjörlega sambærileg. Sem dæmi vil ég taka mál sem er til 1. umr. hér í dag og varðar afglæpavæðingu neysluskammta. Þar fóru stjórnarliðar mikinn í umræðunni í fyrra þegar hv. velferðarnefnd var búin að vinna þetta mál algerlega til loka, búin að kalla inn alla gesti, vinna málið, búa til nefndarálit,

það er auðvelt að taka undir það sem hefur komið fram og kannski ekki síst þar sem maður heyrir svo oft, einkum frá stjórnarliðum, gagnrýni á þingmannafrumvörp, að þau séu svo illa unnin. Það er rosalega pínlegt þegar nákvæmlega sama frumvarp kemur frá ráðuneyti,

og varðar réttarbætur til að verja börn gegn barnaníði á netinu. Þetta mál er látið liggja mánuðum saman. En hinn punkturinn er síðan líka um tímastjórnunina, um vinnulagið. Hvað segðu menn ef svona vinnumenning tíðkaðist í einkafyrirtæki, að tefja mál sem eru fullbúin, að draga úr framleiðni, viljandi og vitandi vits, að minnka afköst, draga úr þeim með markvissum hætti, að skila verri og hægari árangri? Í þessum málum er birtingarmyndin sú að við erum að tefja og draga úr réttarbótum.

tilraun til að ná góðri sátt um þinglok fyrir ári síðan var þessu frumvarpi vísað til ríkisstjórnar gegn því loforði að frumvarp kæmi fram frá ríkisstjórninni

stjórnarflokkanna um það sem sérstaklega þreytandi tegund af lygum þegar fólk sem veit betur heldur fram þvættingi. Þetta var þegar stjórnarandstaðan brást við fréttum af því að ræddur væri möguleikinn á afmörkuðu svæði fyrir fólk sem vísa ætti úr landi. Þetta þótti vera lygi og þvættingur vegna þess að ekki væri stafkrókur um slíkar fyrirætlanir í þingmálaskrá, í sömu þingmálaskrá og minnist ekki orði á tvö af þeim endurfluttum málum sem við ræðum hér í dag. Hvort er það lygi og þvættingur eða ekki að vísa til fyrirætlana sem ekki koma fram í þingmálaskrá? Stjórnarliðar þurfa að gera sér upp einhverja skoðun á því og hætta að fella mál bara til að fella þau vegna þess að þau koma frá röngum flokkum.

mér þykir leitt að ríkisstjórnin, sem stærir sig af styrkingu Alþingis í stjórnarsáttmála sínum, skuli hnupla þessum málum frá stjórnarandstöðunni til að geta skreytt sig með stolnum fjöðrum í stað þess að vinna með stjórnarandstöðunni, í stað þess að vinna í breiðari sátt um málin. Himinn og jörð munu ekki farast þótt stjórnarandstaðan fái að koma góðum málum í gegn í góðu samstarfi við ríkisstjórnina.

í stað þess að taka góð mál og gera þau að sínum og láta eins og hin hafi ekki verið nógu góð fyrir. Það er bara ekki rétt. Við sjáum það á þessum málum hvað þau eru fullkomlega sambærileg við þau mál sem við í stjórnarandstöðunni höfum lagt fram. Það var ekkert að þessum málum,

Herra forseti. Það kemur mér nokkuð á óvart að það sé í góðu lagi að sams konar þingmál séu í gangi í þinginu á sama tíma,

málsins. Hvort það séu ekki óheppileg vinnubrögð og hvort það sé þá ekki í það minnsta ráð að sameina mál eins og það sem okkur hefur orðið tíðrætt hér um í dag um barnaníð, að það liggi í hlutarins eðli að það verði bara tekið inn með þingmannamálinu og þingmannamálið verði þá það mál sem verður að veruleika þar sem málin eru nánast eins, efnislega er enginn munur á þeim. (Forseti hringir.) Er ekki bragur á því af hálfu þingsins að láta ekki framkvæmdarvaldið ryðjast inn og taka

mikilvæga breytingu sem hvílir á heildstæðri hugmyndafræði um skaðaminnkun. Það eru nokkur skref sem hafa sannarlega verið stigin hér á landi og að því er nokkur aðdragandi. Fyrst og fremst átti sá aðdragandi sér stað í tíð hæstv. þáverandi heilbrigðisráðherra, Kristjáns Þórs Júlíussonar, og þá með þingsályktun

tókst að skapa ákveðinn grundvöll fyrir skýrslu og stefnumótun sem varð til í heilbrigðisráðuneytinu og er þar til og skiptir miklu máli í þeim skrefum sem verið er að stíga, hvort sem er í því frumvarpi sem hér er

að fólki er eðlilega mikið í mun að ættfræði þessa málaflokks sé haldið til haga. Ég hef mikinn skilning á því og ég vil að það komi hér strax

fyrst og fremst rekstur neyslurýma þá snerist það um þá grundvallarafstöðu að meðhöndla eigi vanda vímuefnaneytenda í íslensku samfélagi í heilbrigðiskerfinu fremur en í dómskerfinu. Þetta er grundvallaratriði. Um leið er rétt að halda því til haga að efasemdir um gagnsemi hinnar alþjóðlegu baráttu gegn vímuefnum hafa farið vaxandi og verið áberandi í samfélagsumræðu, bæði alþjóðlegri og innlendri, og hafa verið studdar rannsóknum og alþjóðlegri stefnumótun.

Jafnframt hefur verið sýnt fram á að refsingar hafa lítil sem engin áhrif á hegðun einstaklinga heldur eru margir aðrir samverkandi persónubundnir þættir sem hvetja einstakling til að breyta hegðun hvað vímuefnanotkun varðar. Það að banna öll fíkniefni eykur, samkvæmt rannsóknum, jaðarsetningu notenda efnanna og stuðlar að útskúfun þeirra frá samfélaginu. Slíkar aðstæður draga úr áhrifamætti úrræða sem ætluð eru til verndar heilsu notenda, svo sem skaðaminnkunar og annarrar heilbrigðisþjónustu sem krefst óskoraðs trausts milli þjónustuaðila og skjólstæðings. Þetta traust hefur til að mynda verið byggt upp með mjög mikilvægum og gagnlegum hætti hjá Frú Ragnheiði. Þar hafa orðið til sprotar sem við eigum að byggja á í annarri heilbrigðisþjónustu fyrir þennan viðkvæma hóp. með þessu frumvarpi, verði það að lögum, refsingu vegna kaupa og vörslu neysluskammta vímuefna ætlaðra til einkanota væri stigið stórt skref í áttina að viðhorfsbreytingu í íslensku samfélagi gagnvart fólki sem notar hvaða vímuefni sem er. Þannig mun frumvarp þetta, verði það að lögum, draga úr jaðarsetningu og fordómum í garð þeirra sem nota vímuefni sem hingað til hafa verið bönnuð, sem aftur gæti orðið til þess að fleiri einstaklingar en ella myndu sækja sér viðeigandi aðstoð til að takast á við fíknisjúkdóma og afleiðingar þeirra. Í því skyni er vonast til að með frumvarpinu muni viðhorf almennings gagnvart notendum vímuefna verða mannúðlegra og það muni sporna gegn fordómum og draga úr þeirri skömm sem fylgir því að vera notandi vímuefna. Það er mín sannfæring, sem er studd með alþjóðlegum rannsóknum, að verði frumvarp sem þetta að lögum muni það bjarga mannslífum. Þess vegna er þetta mannúðarmál fyrst og fremst og heilbrigðismál. Gildishlaðin orð sem við ræddum aðeins hér þegar við ræddum málin fyrr varðandi neyslurýmin, sem leiða til neikvæðra hugrenningatengsla, stuðla líka að jaðarsetningu notenda vímuefna. Í stað orðanna fíkill, fíkniefni, fíkniefnaneytendur og dópistar ættum við að nota orðin vímuefni og notendur vímuefna svo að einhver dæmi séu nefnd. Það liggur því við að næsta skref væri að breyta heiti laganna en með bættri orðræðu náum við betri árangri og smám saman verður þá viðhorfsbreyting í málaflokknum. Virðulegi forseti. Markmið frumvarpsins er, eins og fyrr segir, að breyta lögum um ávana- og fíkniefni á þá leið að kaup og varsla á takmörkuðu magni af ávana- og fíkniefnum til eigin nota, svokölluðum neysluskömmtum, verði heimil. Í því samhengi verður að gera skýran greinarmun á afglæpavæðingu neysluskammta af ávana- og fíkniefnum til eigin nota, sem hér er til umræðu, og lögleiðingu ávana- og fíkniefna sem einnig hefur verið í umræðunni undanfarin ár. Með frumvarpi þessu er einungis um það að ræða að kaup og varsla á takmörkuðu magni af ávana- og fíkniefnum til eigin nota verði heimil. Eftir sem áður er meðferð, innflutningur, útflutningur, sala, skipti, afhending, móttaka, framleiðsla, tilbúningur og auk þess kaup og varsla á ávana- og fíkniefnum sem er yfir hinu skilgreinda takmarkaða magni efna skilgreind óheimil og refsiverð samkvæmt lögum. Með öðrum orðum er verið að afnema refsiábyrgð fyrir kaup og vörslu á takmörkuðu magni efnis en þrátt fyrir það eru efnin eftir sem áður bönnuð. Ég vil leggja áherslu á þennan mun, en þar með er ekki sagt að ég sé að gera sérstaklega grein fyrir afstöðu minni í því máli heldur fyrst og fremst að gera grein fyrir því hvað það er sem hér er verið að leggja til.

Ég vil sérstaklega vekja athygli á því að þrátt fyrir að hér sé einungis verið að boða efnislegar breytingar á þremur ákvæðum laganna er hér um mjög mikilvægt mál að ræða enda boðar frumvarpið gagngerar breytingar frá núgildandi lögum. Í umræddu frumvarpi eru boðaðar breytingar á lögum um ávana- og fíkniefni á þá leið að kaup og varsla á takmörkuðu magni af vímuefnum til eigin nota, svokölluðum neysluskömmtum, verði heimil en í frumvarpinu er jafnframt kveðið á um að ráðherra skuli í reglugerð kveða á um hvaða magn ávana- og fíkniefna geti talist til eigin nota. þykir að gera það með reglugerð þar sem markaður með fíkniefni er síbreytilegur og brýnt að geta brugðist við og bætt inn efnum í reglugerðinni og breyta stærðum neysluskammta án þess að til lagabreytinga þurfi að koma. Þá er rétt að benda á að verði frumvarpið að lögum falla sektarheimildir lögreglu vegna brota á vörslu á neysluskömmtum ávana- og fíkniefna niður. Jafnframt er í frumvarpinu lagt til að ekki skuli gerð upptæk efni sem eru í vörslu einstaklinga sem eru 18 ára og eldri þegar magn þeirra er innan þess sem talist getur til eigin nota. Ástæða þess að ákveðið var að breytingin næði bæði til kaupa og vörslu, sem er breyting frá öðrum þeim málum sem hér hafa verið til umfjöllunar, ávana- og fíkniefna til eigin nota, er sú að ómögulegt er að ímynda sér aðstæður þar sem notandi vímuefna hafi undir höndum neysluskammta af efnum án þess að hafa þurft að útvega sér efnin með einhverjum ráðum. Ef einungis varsla ávana- og fíkniefna er heimiluð en öflun þeirra enn skilgreind refsiverð háttsemi er raunveruleiki notenda sá að ekki er búið að afglæpavæða neysluskammta til eigin nota að fullu. Í frumvarpinu er því lagt til að sala á ávana- og fíkniefnum verði enn bönnuð að fullu en kaup á neysluskömmtum heimiluð. Slík útfærsla á lagaákvæði er sannarlega óvenjuleg en er þó þekkt í íslenskum lögum og minnir um margt á sænsku leiðina sem innleidd hefur verið í íslenskum rétti, þar sem lögfest var að greiðsla fyrir vændi væri refsiverð og gengið út frá því að ábyrgðin á viðskiptunum hvíldi á herðum kaupanda en ekki seljanda. Í þeirri útfærslu sem lögð er til í þessu frumvarpi væri þessu öfugt farið, þ.e. sala á ávana- og fíkniefnum yrði refsiverð og gengið út frá því að ábyrgðin á viðskiptunum hvíldi á herðum seljanda, enda standa margir af þeim sem kaupa ávana- og fíkniefni til eigin nota höllum fæti í samfélaginu. Rétt er þó að taka fram að eingöngu er lagt til að heimilt verði að kaupa ávana- og fíkniefni upp að því marki sem heimilt væri samkvæmt lögum og reglugerð, þ.e. innan fyrir fram skilgreinds neysluskammts. Kaup á vímuefnum umfram það magn yrðu áfram refsiverð. Virðulegi forseti. Með frumvarpinu er lagt til að heimild lögreglu til upptöku efna nái ekki til þeirra efna sem eru í vörslu einstaklinga 18 ára og eldri þegar magn efnanna er innan þess sem talist getur til eigin nota. Þannig verði tryggt að efni til eigin neyslu verði ekki haldlögð jafnvel þótt þeirra kunni að hafa verið aflað með ólögmætum hætti. Lögreglan mun þá hvorki hafa heimild né skyldu til að gera slík efni upptæk. Tilgangurinn með því er að bregðast við þeim aðstæðum sem upp hafa komið þegar einstaklingar sem glíma við vímuefnavanda hafa veigrað sér við að hringja eftir bráðaaðstoð eða leita sér aðstoðar af ótta við handtöku eða að lögregla haldleggi neysluskammta þeirra. Jafnframt er lagt til að undantekningin taki ekki til einstaklinga yngri en 18 ára. Þrátt fyrir að rétt þyki að treysta fullorðnum einstaklingum til að taka sjálfir ákvarðanir um neyslu vímuefna þykir rétt að heimild fyrir haldlagningu verði til staðar fyrir börn þar sem þau hafa ekki í öllum tilvikum fullan þroska til að meðhöndla efni af þessu tagi. Við samningu frumvarpsins var litið sérstaklega til reynslu Portúgala, Norðmanna og Oregonfylkis í Bandaríkjunum en þar hafa neysluskammtar til eigin nota annaðhvort þegar verið afglæpavæddir eða slík vinna er í ferli. Áfram verður litið til reynslu í öðrum löndum, verði frumvarp þetta samþykkt, við skilgreiningu á neysluskammti til eigin nota en í frumvarpinu er kveðið á um að þegar lögin taki gildi, 1. janúar 2022, liggi fyrir reglugerð þar sem kveðið er á um hversu mikið magn efna verði heimilað til eigin nota. Við þá vinnu þarf að gera ráð fyrir ítarlegu samráði við þá aðila sem hagsmuna hafa að gæta, svo sem notendur, ríkissaksóknara og lögregluna. Að lokum er rétt að nefna að frumvarpinu er ætlað að styðja við fyrrnefnd breytingalög um neyslurými en samkvæmt gildandi lögum er heimilt að gera upptæk ávana- og fíkniefni og refsa þeim sem hafa þau á sér. Markmið þeirra laga er að veita notendum vímuefna sem sprauta sig með ávana- og fíkniefnum í æð athvarf til að neyta efnanna við bestu mögulegu aðstæður með það að markmiði að koma í veg fyrir frekari óafturkræfan skaða og auka lífsgæði og bæta heilsufar þeirra. Ljóst er að þau lög ná ekki markmiði sínu að fullu fyrr en kaup og varsla neysluskammta verður afglæpavædd, þ.e. gerð refsilaus. Í samskiptum heilbrigðisráðuneytisins við sveitarfélög, varðandi það að opna neyslurými, hafa sveitarfélögin lýst yfir áhyggjum af réttarstöðu starfsmanna sinna

Þegar hefur lögum um ávana- og fíkniefni verði breytt þannig að rekstur neyslurýma er heimilaður en með þessu frumvarpi er tekið eitt skref enn í átt að skaðaminnkun. Jafnframt standa vonir til þess að hægt verði að leggja fram heildstæða stefnu í áfengis- og vímuefnamálum, m.a. á grundvelli tillögu til þingsályktunar um lýðheilsustefnu sem nú liggur fyrir Alþingi og er til umfjöllunar í hv. velferðarnefnd. Þá verði lögð aukin áhersla á forvarnir, meðferðarúrræði og skaðaminnkandi verkefni en á sama tíma er mikilvægt að stíga fleiri skref í átt að mannúðlegra fyrirkomulagi í málaflokknum.

og við erum að afglæpavæða. Mig langar að spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hvers vegna það kemur ekki fram í þessu frumvarpi og

að meta áhrifin af breytingum af þessu tagi. Enn er deilt um áhrifin í Portúgal þrátt fyrir 20 ára reynslu frá gildistöku laganna. Ég tek undir grundvallarhugsunina í því að fylgjast mjög vel með því sem gerist við breytingar af þessu tagi. Við erum að gera landskannanir í grunn- og framhaldsskólum almennt í samfélaginu sem lagðar eru fyrir krakka í 10. bekk alls staðar á landinu.

að hanga saman. Það er samt sem áður algjörlega mín sannfæring, af því að hv. þingmaður velti því fyrir sér hvort ég sé nægilega á tánum í þessum efnum, að við erum aldrei nægilega vel á tánum í þessum efnum svo lengi sem við höfum tileinkað okkur hugmyndafræði skaðaminnkunar og látum okkur ekki

Er hún með hina ríkisstjórnarflokkana með sér í liði í þessu máli? Er meiri hluti fyrir þessu máli? Verður það samþykkt?

þetta mál eðli máls samkvæmt mjög þvert á stjórnmálaflokka, suma, ekki alla, þannig að ég myndi gera ráð fyrir því að við ættum að reyna að vinna það þannig að það næðist mjög breið samstaða um það.

Ef við erum að tala um gildistöku um næstu áramót skiptir mjög miklu máli að það sé traustur grunnur undir málið sjálft. Þess vegna vil ég auðvitað vona að með

sem er hugmyndafræði skaðaminnkunar og mannúðar og sú nálgun að við viljum gera þetta í því skyni að bjarga mannslífum og hverfa frá refsistefnu yfir í það að við séum að sinna fyrst og fremst heilbrigðisþjónustu við viðkvæman hóp. En skrefið sem tekið er til viðbótar í mínu frumvarpi frá því sem áður hefur verið er að við leggjum til að horfið verði frá refsingum vegna kaupa. vegna kaupa. Það er nýtt skref og fyrir suma gæti það virkað of róttækt. Ég vona ekki. Ég vona að röksemdin bæði í frumvarpinu og greinargerðinni dragi það fram að fólk átti sig á því að þetta verður eiginlega ekki rofið í sundur þegar maður er kominn út í veruleikann.

Og svo segir í 3. gr.: „Þó skal ekki gera upptæk efni sem eru í vörslu einstaklinga 18 ára og eldri þegar magnið er innan þess sem talist getur til eigin nota

legg ég hér fram mál sem ég held að, nákvæmlega eins og um það er búið hér, sé betra fyrir heilsu þeirra sem nota vímuefni með þessum Við skerum okkur vissulega úr, en þær áherslur sem eru í frumvarpinu koma frá Rauða krossinum vegna þess að Rauði krossinn hefur verið að vinna með þessum hópi og er mjög meðvitaður um þá heilbrigðisvá sem þessi viðkvæmi hópur býr við. Ég held að það sé augljóst að það að gera efni upptæk á þessum skala myndi að öllum líkindum auka skaðsemina fyrir þann sem efnanna neytir vegna þess að viðkomandi þarf þá að afla sér efnanna aftur og er þar með aftur útsettur fyrir enn frekari skaða. Það er í raun og veru skaðaminnkunarhugmyndafræðin sem leiðir okkur til þessarar tillögu hér.

bara mjög mismunandi. Sú reynsla og þekking sem við byggjum á hér er ekki bara reynsla og þekking þeirra sem vinna með þessum

mannúð og virðingu fyrir fólki sem er í vanda, þ.e. að koma í veg fyrir að fólk neyðist til að fara algerlega út á jaðarinn vegna neyslu sinnar og geti haldið sig inni í ljósinu, eigi rétt á heilbrigðisþjónustu og eigi rétt á því að vera þátttakendur í samfélaginu. Það er í raun og veru sú hugmyndafræði sem Norðmenn hafa kallað Frá refsingu til mannúðar, sem ég held að við gætum vel flaggað og verið stolt af að ganga undir. Aðstandendur eru auðvitað eins fjölbreyttir og þeir eru margir. Sumir eru fylgjandi mannúðlegri nálgun fyrir sinn ástvin. Flestir vilja að viðkomandi fái þá hjálp sem hægt er, eins mikla hjálp og hægt er. Að sjálfsögðu þurfum við að tryggja að til séu meðferðarúrræði fyrir þau sem vilja hætta og geta hætt, en um leið megum við ekki loka dyrum okkar gagnvart þeim sem þurfa að fá viðunandi þjónustu.

Virðulegi forseti. Ég ætla að koma hér aðeins upp og spyrja hæstv. ráðherra og þakka fyrir þetta frumvarp sem ég tel vera mikilvægt.

á þeim tíma um það frumvarp hafi verið mjög mikilvæg vegna þess að við þurfum að taka snúning á þessu, ekki bara hér á þingi heldur líka í samfélaginu, í samfélagsumræðunni. Þetta er mikil breyting en ég er fylgjandi henni

umræðan mjög mikilvæg og það er mjög mikilvægt að hún eigi sér stað bæði innan þings og utan. Það er svo mikilvægt að samfélagið sé tilbúið, og ekki bara samfélagið að því leyti sem við erum að tala um, stofnanaumhverfi, lögregla o.s.frv., heldur kannski miklu frekar samfélagið sem sá umræðuvettvangur sem það getur verið þegar best gengur.

ekki fyrir, en gert er ráð fyrir ítarlegu samráði við þau sem eiga hagsmuna að gæta, eins og það er orðað í frumvarpinu, sem eru lögregla og ríkissaksóknari, en ekki síður þau sem nota vímuefni sjálf.

En þá verður að halda því til haga að við tökum ekki regluverk af þessu tagi beinlínis inn frá öðrum samfélögum vegna þess að notkun vímuefna á Íslandi er, segir fólk sem best þekkir til, að sumu leyti ólík því sem annars staðar gerist í heiminum. Til dæmis má geta þess að að notkun rítalíns í æð er frekar algeng í þessum hópi en fátíð í löndunum í kringum okkur. Það liggja engin vísindaleg rök á bak við það eða rannsóknir á því, það er bara svona, og þess vegna þurfum við að taka mið af því.

Þessi hópur sem hefur þessa hagsmuni mun fá það hlutverk að skilgreina neysluskammta og sú vinna mun fara í gang strax og við sjáum fyrir endann á meðferð þingsins á málinu.

Forseti. Við erum nú reiðubúin til að ganga gegn því sem teljast almenn mannréttindi vegna þess að það er talið nauðsynlegt í baráttu við faraldur. En á sama tíma leggur ríkisstjórnin nú til að annar faraldur og ekki síður hættulegur verði sérstaklega lögleiddur, leggur til lögleiðingu fíkniefna. Eins og í svo mörgum tilvikum í þessum nýaldarstjórnmálum sem ríkisstjórnin stundar af síauknu kappi er farið að dæmi Orwells og leitast við að búa til ný orð yfir hlutina og fundið upp orðskrípið afglæpavæðing fyrir lögleiðingu fíkniefna. Það gengur út á að menn geti neytt fíkniefna með leyfi frá stjórnvöldum. Oft á tíðum er það að eitthvað sé ólöglegt ástæðan fyrir því að fólk gerir það ekki, er stærsta hindrunin. Skilaboðin sem stjórnvöld senda um hvað sé leyfilegt í samfélaginu og hvað ekki hafa í gegnum tíðina haft töluvert mikið að segja og ekki síst í tilviki fíkniefnaneyslu þar sem útskýrt er fyrir börnum og auðvitað fullorðnum líka að það sé ólöglegt að neyta fíkniefna. Ég hef aldrei séð eiturlyf, herra forseti, eða þeirra neytt vegna þess að þau hafa verið ólögleg og menn hafa ekki verið að flíka þeim. En með þeirri breytingu sem hér er lögð til má væntanlega búast við því að menn verði óhræddir við að mæta með sína neysluskammta í bekkjarpartíin og önnur samkvæmi þar sem freistingin verður væntanlega mikil fyrir aðra að prófa, fólk sem ella hefði ekki komist í kynni við þessi eiturlyf. Með öðrum orðum, þetta eykur augljóslega til mikilla muna aðgengi að eiturlyfjum og mun fyrir vikið gera miklu fleiri líklega til að prófa þessi efni. Með öðrum orðum, það verður hætta á smiti í hverju bekkjarpartí. Neysla eiturlyfja byrjar alltaf á neysluskammti

tíu daga neysluskammt af fíkniefnum sem menn geti haft á sér og þá á mun auðveldari hátt en áður gefið með sér eða selt. Það er með stökustu ólíkindum, herra forseti, að málið skuli koma fram með þessum hætti og ekki einu sinni reynt að draga dul á það af hvaða rótum það er runnið. Skilaboðin eru, eins og hæstv. ráðherra hefur flutt hér, að þetta séu ekki eiturlyf, þetta séu ekki fíkniefni. Við ætlum að fara að kalla þetta vímuefni og þetta er ekkert til að skammast sín fyrir. Þetta eru skilaboðin til krakkanna um eiturlyf frá ríkisstjórninni á árinu 2021. Ráðherrann ætlar með reglugerð að útlista þetta nánar, veit reyndar ekki alveg hvað neysluskammtur er, er ekki búinn að komast að því

Þetta mál er allt með stökustu ólíkindum, herra forseti. Og hvað gerist svo þegar einhver deyr af völdum eins ráðlagðs neysluskammts samkvæmt reglugerð? Hver er ábyrgð stjórnvalda þar? Verður farið fram á gæðaeftirlit með þessum neysluskömmtum, því hversu sterkir þeir eru til að mynda? Fíkniefni eru oft á tíðum blönduð með öðrum efnum. Verður metið í hverju tilviki hvort til að mynda kókaín sem gert er upptækt — eða ekki gert upptækt ef þessi lög öðlast gildi

Með öðrum orðum, lögregla getur tekið áfengi af 18 ára krakka, 18 ára ungmenni, en má ekki taka kókaín af sama ungmenni öðlist þetta frumvarp gildi sem lög. Ég hef heyrt margar sögur fólks sem hefur ýmist sjálft átt í baráttu við fíkniefni eða það sem oftar er, verið að aðstoða ættingja, börn oft á tíðum. Eftir að þetta mál kom fram heyrði ég sögu af því hvernig foreldrar hefðu, að eigin mati og þau færðu rök fyrir því, bjargað lífi barns vegna þess að það var tekið með neysluskammt og það gaf tækifæri til að grípa inn í. Á þetta hefur lögreglan, bæði hér á Íslandi og víðar, bent, á mikilvægi þess að hafa þennan möguleika á að grípa inn í einmitt til að aðstoða fólk og sýna mannúð, sem er eitt af þeim orðum sem eru notuð hér á orwellskan hátt til að rökstyðja þetta frumvarp. En með þessum lögum, öðlist þau gildi, má ekki grípa inn í. Það má ekki einu sinni hafa slæm orð um það sem hæstv. ráðherra segir að við eigum að fara að kalla vímuefni en ekki eiturlyf og ekki halda því fram að það sé neitt óeðlilegt við það að ánetjast eiturlyfjum. Fólk sem lendir í fíkn vill, ímynda ég mér, í langflestum tilvikum fá aðstoð. Skilaboðin frá stjórnvöldum eiga ekki að vera þau að við ætlum ekkert að grípa inn í. Oft á tíðum þarf fólk einfaldlega á því að halda og er þakklátt eftir á þegar gripið hefur verið inn í með þeim úrræðum sem eru til staðar.

það sé verið að fangelsa fólk fyrir að vera fíkniefnasjúklingar. Það kemur reyndar fram í frumvarpinu að það heyrir til algjörra undantekninga, það er ekki stundað á Íslandi að fangelsa fólk fyrir að vera með neysluskammt vímuefna en það gefur tækifæri til að grípa inn í og aðstoða viðkomandi. Hins vegar má gjarnan velta því fyrir sér, og ég hefði frekar viljað sjá frumvarp á þeim nótum, hvort ekki sé ástæða til þess að hreinsa sakaskrá fólks af minni háttar fíkniefnabrotum áður en langt um líður til að gefa fólki tækifæri til að byggja upp eigið líf án þess að sitja uppi með þann bagga að slíkt sé skráð til langframa í sakaskrá. Ég myndi styðja slíkar umleitanir. Nú höfum við fyrir framan okkur þessa miklu furðu sem þetta frumvarp er.

Munu þessir flokkar fallast á þetta furðuverk sem hér birtist okkur? Svo eru tínd til erlend dæmi, Portúgal mikið nefnt í þessu samhengi. frá Portúgal, sú aðferð sem er beitt þar er gjörólík því sem hér er lagt upp með. Þar er einmitt til staðar möguleikinn á að grípa inn í og þar er líka til staðar leið til að taka á móti fíkniefnaneytendum þegar gripið er inn hjá þeim í ríkara mæli en hér. En hér mega ekki einu sinni frjáls félagasamtök gegna sínu hlutverki í heilbrigðismálum án þess að að þeim sé sneitt frá heilbrigðisyfirvöldum. Það er kannski helst að þetta eigi eitthvað sameiginlegt með Oregonfylki í Bandaríkjunum, eins og nefnt var, en það fylki er reyndar frægt fyrir mikil undur og furður og tilraunastarfsemi í lagasetningu og ég efast um að

ætluðu að fara að fylgja þeirri stefnu sem hefur verið ráðandi í Oregonfylki. Það er alltaf slæmt þegar löggjafinn gerir mistök en það er afleitt ef hann gerir þau með opin augun, þegar mistökin eru fyrirsjáanleg, eins og á sannarlega við í þessu tilviki. Þetta eru lög sem leiða óhjákvæmilega til aukinnar útbreiðslu fíkniefna því að menn geta mætt með fíkniefni hvar sem er, hvenær sem er og lögregla eða aðrir geta ekkert sagt því að skilaboðin frá ríkinu eru: Þetta er leyfilegt. Þetta er ekki eiturlyf, þetta er ekki fíkniefni, þetta er leyfilegt vímuefni og ekkert til að skammast sín fyrir, eins og hæstv. ráðherra orðaði það hér áðan.

En með þessu frumvarpi til laga er verið að hindra möguleika lögreglu á að grípa inn í. Það er verið að hindra möguleika þeirra sem aðstoða

Það er áhugavert að bera þetta saman við áherslur og umfjöllun um önnur mál, t.d. var umfjöllun um sykur svo ekki sé minnst á reykingar. Þar mætir ekki ríkisstjórnin með þau skilaboð að sykurát sé nú ekkert til að hafa áhyggjur af. vísu ekki búin að banna sykur þó menn hafi sumir hverjir kannski í þessu stjórnarsamstarfi haft einhverjar hugmyndir í þá veru. Það sama á við um ýmislegt annað þar sem þessi ríkisstjórn sýnir stöðugt meiri tilraunir til að stýra lífi fólks og banna ákveðna hluti en ætlar um leið að heimila það sem er kannski hættulegast af öllu, eiturlyf. nú kemur upp sú fáránlega staða, nái þetta fram að ganga, að menn geta verið með neysluskammt eða tíu daga skammt af eiturlyfjum á sér en þeir mega líklega ekki vera með það í plastpoka því að þeir eru bannaðir. En eiturlyfin í plastpokanum jú, það er allt í lagi að mati þessarar ríkisstjórnar. Eins og hæstv. forseti heyrir þá er margt sem ég á eftir að nefna í þessu máli. Ég fæ kannski tækifæri til þess síðar í umræðunni.

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna þó að mér hafi fundist síðra að hann skyldi leggja lykkju á leið sína til þess að vera með einhvers konar uppnefningar á þingmálum, sem mér finnst alltaf svolítið einkennilegur stíll;

vegna þess að þetta snýst nefnilega um líf og dauða. Þetta snýst um heilsu og þetta snýst um alvöru lífsins fyrir mjög skilgreindan hóp sem verið er að nálgast á nýjan hátt með þessu frumvarpi og ég hvet hv. þingmann til að taka þátt í þeirri umræðu. Rannsóknir hafa nefnilega sýnt að það er ekki beint orsakasamhengi á milli afglæpavæðingar neysluskammta til eigin nota og aukningar á nýgengi notkunar ávana- og fíkniefna í samfélaginu, þannig að fullyrðingar hv. þingmanns um annað eru ekki á rökum reistar. Rannsóknir sýna að þegar sala er eftir sem áður ólögleg

að styðjast. Bannstefnan hefur ekki virkað og Framsóknarflokkurinn ætlaði svo sannarlega að losa Ísland við fíkniefni árið 2000 og sagan segir okkur hvernig við nálguðumst það markmið og hvar það er.

Oft getur það verið munur á lífi og dauða hvort það tekst að grípa inn í og hjálpa einstaklingi sem er jafnvel ekki í standi til að átta sig á því sjálfur að hann þurfi á hjálp að halda. Það getur líka verið spurning um líf og dauða hvort einhver prófar eiturlyf í fyrsta skipti, einn neysluskammt, og deyr. Það eru dæmi um það. Því miður eru allnokkur dæmi um það á Íslandi. Svoleiðis að já, þetta er spurning um líf og dauða og spurning um hvernig hvernig vænlegast er að bregðast við til að hjálpa fólki, til að hjálpa þeim sem þurfa á hjálpinni að halda. En eins og ég nefndi áðan er ekki alltaf svo að menn geri sér grein fyrir því sjálfir á meðan þeir eru djúpt sokknir í fíkniefnaneyslu,

neysluskammtar eiturlyfja lögleiddir aukist ekki líkurnar á að fólk neyti þessara eiturlyfja innan um annað fólk í samkvæmum. Það þarf ekki annað en heilbrigða skynsemi til að sjá að ef skilaboðin frá ríkisvaldinu eru þau að þetta sé heimilt þá muni menn verða mun ósmeykari en ella við að neyta þessara efna innan um aðra og

Virðulegur forseti. Forvarnir eru útflutningsvara á Íslandi og einstakt aðgengi að meðferð er líka fyrir hendi á Íslandi. En samt sem áður er það þannig að það er fólk á Íslandi sem er með langvarandi og alvarlegan vímuefnavanda. Ég vil halda því til haga hér eftir sem hingað til í þessari umræðu að lögreglan má gera upptækt efni hjá ungmennum undir 18 ára. Það er þannig og það mun áfram verða þannig. Ég skil vel sjónarmið hv. þingmanns vegna þess að ég held að það sé mikilvægt að ræða þessi mál í hörgul og mikilvægt að þær áhyggjur sem við höfum mögulega af væntanlegri breytingu á lagaumhverfinu séu viðraðar og að við ræðum þær. En um leið finnst mér mikilvægt að við byggjum þessa umræðu á staðreyndum,

vegna smita með sprautunálum á sínum tíma, en einnig vegna þess að ég bar þá von í brjósti, herra forseti, að þetta gæfi tækifæri til að nálgast fólkið, ekki til að grípa það og stinga því inn, heldur til að nálgast það og bjóða því aðstoð.

að hv. þingmaður hefði talsverðar frjálslyndishugsjónir. Hann leiðrétti mig á sínum tíma og upplýsti mig um að hann væri fyrst og fremst jafnaðarmaður en þeir geta nú verið stjórnlyndir að eðlisfari. Talandi um frjálslyndi gengur það einmitt fyrst og fremst út á að menn geti rökrætt hlutina og haft á þeim ólíkar skoðanir. Frjálslyndi er ekki það sama og að gefa allt frjálst. Frjálslyndi snýst um að leita bestu leiðanna, ekki hvað síst bestu leiðanna til að hjálpa fólki, gera líf þess betra. Þess vegna finnst mér sérkennilegt að hv. þingmaður bregðist svona illa við því að ég tali um að mannúð felist í að að grípa inn í og hjálpa fólki sem þarf á hjálp að halda, jafnvel þótt það fólk geri sér á köflum ekki grein fyrir þörfinni fyrir hjálp eða hafi ekki kraft í að

Að búa til tæki til að grípa inn í og hjálpa þeim sem eru í neyð, það er mannúð, herra forseti, og undarlegt að hv. þingmaður skuli hneykslast á því. Hv. þingmaður telur líka mjög óviðeigandi að búa til eitthvert skrímsli úr fíkniefnum

Ég skildi svar hans sem já, að hann teldi það vera mannúð að það væru refsingar við vímuefnaneyslu og það væri mannúðlegt að refsa fólki sem á í vandræðum með vímuefnaneyslu.

Það er það sem er verið að laga hér. Hv. þingmaður hefur ekki efni á að predika yfir öðrum um orwellska orðanotkun meðan hann talar svona.

Herra forseti. Á sínum tíma lagði ég mikið á mig við að reyna að skilja þankagang Pírata og taldi að mér hefði orðið nokkuð ágengt. Svo kemur alltaf bakslag eins og hér í dag.

á þá fordóma og það skilningsleysi á ástandinu sem enn er til staðar í samfélaginu í dag. Það skiptir rosalega miklu máli að við vörpum ljósi á það og við ræðum það og komumst að rótinni. Hvaðan kemur þetta? Hver er þessi hræðsla?

sem er fíkill, áföllin sem hann hefur lent í, sem gerir það að verkum að hann verður fíkill, á meðan aðrir sem neyta sama vímuefnis verða ekki fíklar. Þetta frumvarp snýst um það. Það snýst um að aðstoða þessa einstaklinga út frá þeirri bestu þekkingu sem við höfum í dag á því hvað fíkn er.

hvað fíkn er og hvernig best er að meðhöndla hana? Af því að ég get ekki heyrt það. Ég hef lagt það á mig að stúdera þessi vísindi og ég get ekki heyrt það á orðræðu þingmannsins að hann þekki þessi vísindi. Ég heyri bara hræðslu.

Herra forseti. Er þetta byggt á vísindalegri þekkingu? Já, ég hef auðvitað lesið töluvert mikið um þessi mál, en þetta byggist fyrst og fremst á tvennu, annars vegar heilbrigðri skynsemi og hins vegar reynslusögum fólks. Ég geri ráð fyrir að hv. þingmaður hafi, eins og ég, heyrt ótal reynslusögur fólks, hvort sem það er nákomið eða einhverjir sem hafa haft samband við mann sem þingmann eða maður hittir í þessu starfi.

þá finnst mér standa þar upp úr mikilvægi þess að hægt sé að grípa inn í og hjálpa fólki. Þegar það hefur tekist og menn hafa fengið hjálpina og hún hefur skilað árangri þá eru allir ánægðir með það inngrip, þá frelsisskerðingu, eins og menn myndu kannski kalla það miðað við þetta frumvarp. Að tala um að það felist í því fordómar að tala illa um eiturlyf

að fíkniefnasalar reyna að verða sér úti um nýja viðskiptavini, hafa frumkvæði að því, gefa t.d. fyrsta skammtinn, leita tækifæra, jafnvel utan við skóla, til þess að nýir viðskiptavinir ánetjist fíkniefninu.

Ég tel það ekki hægt. Við getum ekki nálgast efnið á þann hátt. Mig langar til að spyrja einfaldra spurninga af því að við höfum svo lítinn tíma til að fara yfir þetta allt saman. Ef við tölum bara um börnin okkar, unga fólkið í landinu sem okkur þykir vænt um og viljum vel; viljum við að þetta fólk,

Það er bara alls ekki þannig. Það er ekki stundað hér að stinga fólki í fangelsi fyrir neysluskammta af fíkniefnum eða fyrir að hringja á sjúkrabíl ef einhver er í hættu. En eins og ég hef getið um núna nokkrum sinnum þá er örugglega fullt tilefni til þess að skoða hvort ekki eigi að afmá slík atvik úr sakaskrám fólks til að gera því kleift að losna undan slíkri fortíð. En ef við viljum vernda fólk, eins og hv. þingmaður tekur hér dæmi af, í samkvæmi, þá hljótum við að vilja vernda það fyrir því að hafa aðgengi að þessum efnum, að þau séu lögð á borðið fyrir framan það og sagt: Viltu ekki bara að prófa? Ríkið segir að það sé í lagi.

Það skiptir ótrúlega miklu máli að við sem löggjafi getum viðurkennt það þegar stefna

haldið áfram í sama fari og neitað að horfast í augu við að leiðangurinn mistókst af því að við erum hrædd við skilaboðin sem það sendir ungmennunum okkar. Ég held að við þurfum að treysta ungu fólki miklu meira en við gerum í dag. Ungmenni eru engir vitleysingar. Það er ekkert mál að afla sér upplýsinga á netinu. Það er ekkert mál að finna upplýsingar um allt mögulegt á netinu og fá réttar upplýsingar. Við þurfum að treysta unga fólkinu til þess að vera ekki algerir vitleysingar í þeim efnum. En við þurfum líka að vera til staðar til þess að grípa fólk sem lendir í erfiðleikum og virkilega aðstoða það en ekki með fordómum og jaðarsetningu eins og er til staðar í núverandi kerfi. Það er ekki þannig

við verðum að gera það út frá gögnum. Við verðum að horfa á vísindin. Við verðum að horfa á hvað önnur lönd hafa gert, hver árangurinn þar er og hvað virkar. Það sem mig langar dálítið til að skilja eftir mig í þessari umræðu,

að þeir sem lenda í erfiðleikum séu verndaðir og séu í öruggu umhverfi, geti leitað sér aðstoðar án þess að lenda í fordómum og meiri jaðarsetningu. Það er það sem þetta mál snýst um. Ég vona innilega

Nú er mikið minnst á önnur lönd sem hafi stigið svipuð skref, minnst á Noreg og Portúgal, og ég er búinn að lesa mér til í umsögnum að það er ekki alveg sambærilegt.

það hefur alltaf verið talið, út frá þeim rannsóknum sem voru gerðar á sínum tíma, og það er þessi fræga rannsókn, rotturannsóknin, að við yrðum við yrðum „húkt“ á þessum vímuefnum, þ.e. að þetta væru fíkniefni og þú prufaðir þau og yrðir bara háður fíkniefninu og þess vegna séu fíkniefni hrikaleg og það þurfi að halda þeim í burtu frá fólki. Það sem við vitum í dag er að það er ekki fíkniefnið. Þú getur haft mismunandi einstaklinga sem eru að nota mismunandi vímuefni og sumir verða fíklar og aðrir ekki. Það er út af aðstæðum fólks en ekki vímuefninu sjálfu. Það eru vísindin sem eru að breytast, þ.e. hvað við vitum um fíkn og hvað veldur fíkn, það hefur breyst og það hlýtur að hafa áhrif á löggjöfina okkar og hvernig við ætlum að tækla þennan vanda. Ef okkur er virkilega annt um að aðstoða við að draga úr fíknivanda þurfum við að tækla það út frá því hvað fíkn er og hvernig við aðstoðum fólk með fíknivanda en ekki út frá úreltri þekkingu. Hinar spurningarnar: Auðvitað er gríðarlega mikilvægt að við gerum hitt líka, við þurfum að auka forvarnir og auðvitað þarf að auka fræðslu og upplýsingar

Það skiptir líka ótrúlega miklu máli, að manneskjan sé komin á stað þar sem hún er að biðja um hjálp. (Forseti hringir.) Þá skiptir máli að við séum til staðar til þess að aðstoða þegar einstaklingurinn er tilbúinn en ekki fyrr.

Einn skammtur getur drepið fólk, það er bara þannig. Hefur þingmaðurinn ekki áhyggjur af þessu? Hv. þingmaður kom líka inn á það að við yrðum að hjálpa þeim sem eru að leita sér hjálpar.

Þar er líka hægt að hafa einhvers konar mat á því hvað teljist vera neysluskammtur eða ekki. Auðvitað eru það ekkert nákvæm vísindi. Það hefur meira með það að gera

Það er mjög furðulegur staður til að vera á þegar við erum að fara að tala um að refsing sé aðstoð. Það er eins og ríkið og yfirvaldið sé einhvers konar vinsamlegt foreldri sem er til staðar til að refsa okkur aðeins en bara út af ást.

Það hefur mikið þróast í fíkniefnum, þau eru orðin það mörg og misjafnlega hörð og, eins og kom fram

Ég hefði viljað sjá heildstæða stefnu. Ég hefði viljað sjá aðgengi að fíknimeðferðum lagað. Við erum með mörg hundruð manns á biðlistum inn í meðferðir. Ef tekið hefði verið á

Í sambandi við sakaskrána er ég alveg sammála því að það er mjög vont fyrir ungt fólk sem ánetjast fíkniefnum, eða bara

„Í lögum Portúgals kemur skýrt fram að öll neysla og varsla vímuefna sé bönnuð. Lagabreytingin í Portúgal var ekki frá glæp yfir í löglegt, heldur úr glæp í minni glæp og refsingar

og reynir að fá einstaklinginn í meðferð. Þetta er þriggja manna nefnd sem í sitja félagsráðgjafi, geðlæknir og lögfræðingur. Nefndin getur sektað

að við tækjum heildstætt á þessum vanda en tækjum þetta ekki í svona bútasaum eins og þetta mál er. Þá hefði verið Þá hefði verið meira kjöt á beinunum í mínum huga vegna þess að þetta er ekki eins einfalt og frumvarpið fjallar um, alls ekki í mínum huga.

með leyfi forseta: „Þróun er í heimi hugbreytandi efna sem geta valdið aukinni fíkn. Þróunin er gríðarleg og hefur fíkniþáttur efnanna í mörgum tilfellum verið aukinn í framleiðslu til að flækja fleiri einstaklinga í net fíknarinnar“ — það er fíkniþátturinn í t.d.

á neysluskammta fíkniefna „löglega“ eða refsilausa ef þetta er staðreynd. Það að börn undir lögaldri séu í þessum hópi gerir málið enn flóknara og því þarf að vanda til verka til að fást við þennan vanda enn frekar. Meðferðarúrræði hérlendis eru á heimsmælikvarða, en baráttan til að ná árangri hefur kostað blóð, svita og tár og samstarfið við ríkið ekki gengið sem skyldi.

Það er að segja: meðferðarúrræði þurfa að standa opin þeim sem þangað leita, oft þarf sjúklingur fleiri en eina meðferð til að ná bata. Eftirfylgni sjúklinga

geta verið til úrlausna og eru bæði kostir og gallar við þær flestar. Vandlega þarf að meta aðstæður og velja hvaða leið eða stefna hentar best íslenskum aðstæðum.“

og þennan faraldur sem er fíknifaraldurinn, vímuefnafaraldurinn. Ég hef einmitt sagt það líka að

er mikið afl á milli landa heilt yfir þegar váin er svona stór eins og Covid-faraldurinn og að lönd sem stilla sig saman, eins og nú hefur gerst, geta náð ótrúlega góðum árangri. vegna hef ég líkt því við það ef lönd gætu staðið saman, t.d. lönd í kringum okkur, Evrópulöndin, Norðurlöndin, og stillt saman strengi í því að mæta því vandamáli sem við erum að ræða hér í dag,

Ég held að við þurfum að fara mun hægar í þessi mál og taka miklu fleiri þætti undir, eins og kom fram áðan, hafa meðferðir aðgengilegar, auka forvarnir og fræðslu.

En ef það væri farið í þennan pakka af myndarskap en ekki í svona bútasaum eins og þetta er, myndi ég gleðjast mikið yfir því.

Í fyrsta lagi langar mig að spyrja hv. þingmann út í ummæli hans um að það að afnema refsingar fyrir vörslu neysluskammta sé á einhvern hátt í andstöðu við stjórnarskrána. Ég velti fyrir mér hvernig það að afnema refsingar eða að gera eitthvað ekki refsivert geti verið í andstöðu við stjórnarskrána. Ég skil það ekki alveg þannig að ég ætla að biðja hv. þingmann um að útskýra það fyrir mér.

Hefði það hjálpað hv. þingmanni þurfa að greiða háar sektir fyrir að hafa verið tekinn með áfengi úti á götu? Hefði hjálpað hv. þingmanni að leita sér aðstoðar ef það

Virðulegur forseti. Áfengi getur drepið fólk, reykingar líka. Telur hv. þingmaður að það væri gagnlegt í baráttu okkar við alvarleg áhrif áfengis í samfélaginu og alvarleg áhrif reykinga á fólk að banna neyslu þeirra, að beita sektum eða öðrum viðurlögum við neyslu áfengis eða við reykingum? Heldur hv. þingmaður að það muni minnka notkun áfengis og reykinga svo einhverju nemi og taka á þeim samfélagslegum vandamálum sem verða til út af neyslu áfengis og tóbaks? Ég velti því fyrir mér. Annars langar mig aðeins að tala um það sem hv. þingmaður talar um, sem er fjölgun tegunda vímuefna.

Það er bara mjög skýrt og það er vel vitað að ástæðan fyrir því að við sjáum svona ótrúlega mikla fjölgun á tegundum vímuefna er einfaldlega sú að til þess að geta bannað vímuefni þarf að skrifa niður nákvæma efnafræðilega samsetningu á því vímuefni og það vímuefni er þar með bannað.

Þetta eru hliðaráhrif af því að vímuefni eru bönnuð. Þessi aukna framleiðni á mismunandi tegundum vímuefna er vegna þess að vímuefni eru bönnuð.

Þetta poppar bara upp aftur og aftur. Þetta stríð gegn vímuefnum er búið að vera í gangi endalaust en það hefur ekki skilað árangri. Þessi fjölgun vímuefna hefur orðið á banntímum vegna bannsins.

aukna fíkn í efni — ég tiltók kannabis, það er búið að rækta meiri fíkniþátt inn í kannabisefnin

Ég get ekki séð að það segi þá sögu að ég vilji refsingar. Ég hef aldrei sagt það, bara aldrei. En ég get ekki séð að sú aðferð sem er í þessu frumvarpi geri það gagn sem ætlast er til að hún geri. Það eru þær áhyggjur sem ég hef.

Virðulegi forseti. Ég kannast ekki við að leggja neinar gildur fyrir hv. þingmann eða þingmenn Miðflokksins í þessu efni. Mér sýnist þeir gera það sjálfir með málflutningi sínum. Vandi hv. þingmanns er ekki gildrur

Ég verð að viðurkenna að ég man ekki til þess að hafa heyrt hv. þingmann kalla eftir refsingu fyrir neyslu. En áttar hv. þingmaður sig ekki á því að andstaðan við þetta frumvarp er ákall um refsingar? refsingar? Tillagan felur í sér að afnema þessar refsingar þannig að eftir ræðu hv. þingmanns og rökin sem hann færði fyrir sinni niðurstöðu, sem er að mínu mati röng, þá verð ég að spyrja hv. þingmann hvort hann sé hlynntur málinu eða ekki.

Þá held ég að við værum ekki stolt af því á Alþingi að hafa afglæpavætt þessi efni. Ég held að hv. þingmaður hljóti að geta tekið undir það með mér. Það er það sem ég hef áhyggjur af. Ég veit ekki hvað ég á að þurfa að segja það oft. Ef þingmaðurinn skilur það ekki þá verður hann bara að búa við það skilningsleysi.

Þetta er nákvæmlega sú tegund af tæknilegum útfærsluatriðum sem eiga heima í reglugerð vegna þess að þetta er eitthvað sem breytist, er eitthvað sem verður mjög auðveldlega fyrir áhrifum af nýjum upplýsingum eða breytingum á markaðnum.

í.) Það er ekki í frumvarpinu og þess vegna get ég ekki samþykkt það. Ég veit ekki hvað ég á að þurfa að svara þessu oft, hæstv. forseti. Herra forseti. Fíkniefnavandinn er einn allra alvarlegasti vandi sem við erum að fást við í samfélaginu og hefur skaðleg áhrif á mjög marga neytendur, fíkla og alla aðstandendur. Í störfum mínum til áratuga með löggæslunni og í lögreglunni varð ég oft áþreifanlega var við að sú barátta sem fíklar heyja við sjúkdóm sinn

Frumvarpið er algerlega úr öllu samhengi við þá aðstoð og þá hjálp sem veita ætti fíklum,

alveg sama hvað okkur finnst um þetta frumvarp eitt og sér. Þetta er auglýsingamennska vegna þess að frumvarpinu fylgir ekki neitt sem ætti að fylgja vönduðu frumvarpi í þessum dúr,

afla gagna til að meta árangur þegar þar að kemur.“ Svo er talað um það sem gerðist í janúar þegar þetta var kynnt: „Skjalið ber með sér að takmörkuð vinna hafi farið fram til undirbúnings þessa viðamikla verkefnis“ — sem það er sannarlega, herra forseti „sem lýtur ekki einungis að breytingum á lögum. Í Noregi hefur til dæmis farið fram gríðarlega umfangsmikil stefnumótunarvinna í tengslum endurskoðun á málefnum sem varða ávana- og fíkniefni þar í landi.

Loks les ég áfram: „Verkefni sem þetta er, eins og áður segir, viðamikið. Hvetur lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu því til þess að farið verði í heildstæða stefnumótunarvinnu, og bendir á þá vinnu sem norsk stjórnvöld hafa farið í

berstrípað frumvarp, óundirbúið, illa undirbúið.

Menn teygja sig alltaf eins langt og þeir geta, eðlilega. Ég ætla ekki að gera athugasemdir við það. Ég ætla aðeins að lesa úr umsögn lögreglustjórafélagsins, ekki við frumvarpið eins og það birtist í samráðsgáttinni eða við kynningu á því komandi frumvarpi heldur við frumvarp sem lagt var fram hér á síðasta þingi

án þess að greinarmunur sé gerður á milli tegunda ávana- og fíkniefna. Þessi efni sem hér um ræðir hafa mjög mismunandi hættueiginleika, þá getur styrkleiki þeirra verið mjög mismunandi eftir því hvort um er að ræða „hreint“ efni eða blandað til neyslu. Úr 1 grammi af hreinu efni má í sumum tilvikum búa til tugi neysluskammta. Þá er „neysluskammtur“ fikniefna misstór eftir tegundum fíkniefna og hvort um stórnotendur efnanna er að ræða eða ekki. Þá kemur ekki fram í frumvarpinu hvort og þá hvaða afleiðingar það hafi að vera með fleiri en eina tegund fíkniefna í vörslu sinni.

og sýnir svolítið við hvaða vanda við eigum að etja þegar ákveða á hverjir þessir neysluskammtar eiga að vera,

svolítið einkennilegt og ankannalegt að þessi efni eru hingað flutt hingað til lands eða framleidd hér á landi og sannarlega ólöglega, nema það

hvers vegna hv. þingmaður telur nauðsynlegt að líta til refsileysisins í einhverju allt öðru samhengi ef hann er á annað borð á þeirri skoðun að það eigi að vera refsilaust eða refsilítið að vera með litla skammta.

Forseti. Ég þakka enn og aftur fyrir spurningarnar. Já, ég er hlynntur þessu með því fororði

hvetja til, ýta á og leiða til þess að enn fleiri unglingar og ungmenni munu prufa þessi efni, fólk sem myndi annars ekki gera það og hefur hræðst það og hefur ekki viljað koma nálægt þeim

Herra forseti. Á undanförnum árum hefur mikið verið talað um breytingar á lögum og reglum á Íslandi sem tengjast vímuefnum. Stefnurnar sem Ísland notast við í þessum málaflokki eru svokallaðar hamlandi stefnur. Eru þær notaðar í nágrannaríkjum okkar og flestum vestrænum ríkjum. Sé einstaklingur tekinn með fíkniefni, sama hversu lítill skammturinn er, er brotið sett á sakaskrá og verður þar í þrjú ár, en samt sem áður er brotið aðgengilegt opinberum aðilum í sjö ár eftir að það fer á sakaskrá. Ég tel sjálfsagt, herra forseti, að endurskoða þetta ákvæði. Það á ekki að þurfa að fylgja fólki um árabil ef það hefur misstigið sig hvað þetta varðar og brotið er minni háttar. Einstaklingar sem teknir eru með neysluskammt eru dæmdir til að greiða sekt eða gegna samfélagsþjónustu. Ef um ítrekuð brot er að ræða er fangelsisrefsivist beitt. Herra forseti. Ég held að almenningur sé ekki hlynntur þeirri stefnu að lögleiða neysluskammta fíkniefna hér á landi, eins og þetta frumvarp

Það er mikilvægt að hjálpa fíkniefnaneytendum og tryggja að þeir fái þá aðstoð sem þeir þurfa ef þeir vilja hana. Í þessu frumvarpi kemur oft fyrir orðið afglæpavæðing, sem er nú hálfgert orðskrípi, er eitt af þeim orðum sem ríkisstjórnin notar til að setja málin í fallegan búning, rétt eins og hún notaði orðið þungunarrof í staðinn fyrir fóstureyðingu. Afglæpavæðing hefur ekki beint eina sérstaka, alþjóðlega merkingu, en felur í sér að breyta því hvort hegðun sé talin refsiverð eða ekki. Eitthvað sem var þá glæpur er það ekki lengur en er þó heldur ekki löglegt. Með afglæpavæðingu vímuefna er átt við að ekki er lengur refsivert með lögum að hafa í fórum sínum neysluskammta af vímuefnum,

Það er þá leyfilegt í flestum tilfellum að kaupa, eiga og neyta vímuefnanna. Munurinn á að afglæpavæða eða lögleiða er sá að vímuefni yrðu gerð lögleg, farið væri með þau eins og áfengi eða sígarettur. Sala og dreifing þeirra væri leyfð og þau yrðu skattlögð en það þyrfti líklega að lúta ákveðnum skilyrðum, líkt og aldurstakmörkum kaupanda, reglum um sölustaði og þess háttar. Það er munurinn á því að afglæpavæða eða lögleiða.

Frumvarpið gerir ráð fyrir því að lögreglan hafi hvorki heimild né skyldu til að gera fíkniefni, svokallaða neysluskammta, upptæka. Hér á t.d. að ganga lengra en í Noregi, eins og kemur fram á bls. 7 í frumvarpinu. Maður spyr sig: Þurfum við Íslendingar alltaf að ganga lengra en aðrar þjóðir? Ganga lengra í að lögleiða fíkniefni, ganga lengra í fóstureyðingum, veita bestu þjónustuna fyrir hælisleitendur svo útgjöld til málaflokksins verða stjórnlaus o.s.frv. Fjölskyldur neytenda fíkniefna eru oftast sá hópur sem er mest á móti lögleiðingu fíkniefna. Fólkið í kringum þá sem nota vímuefnin; fjölskylda, vinir og nærsamfélag, finnst það missa mátt sinn til að skipta sér af gjörðum neytandans ef búið er að lögleiða neysluna. Vilja aðstandendurnir að áfram verði hægt að refsa öllum sem koma að vímuefnum, hvort sem það er framboðið eða eftirspurnin, því að þeir telja að það muni koma í veg fyrir frekari útbreiðslu á fíkniefnum. Ekki finnst þeim nóg að refsa bara einstaklingunum sem bjóða upp á efnin. Með því að refsa með lögum þeim sem neyta efnanna með annaðhvort fangelsisvistun eða setja einstaklinginn á sakaskrá, telja þeir að koma megi í veg fyrir að ungt fólk muni prófa efnin. Ungir einstaklingar eru áhættuhópur því að þegar þeir komast í vímuefni getur það fljótt orðið með þeim hætti að þau dreifast milli manna því að yngri einstaklingar gera sér ekki grein fyrir hættunni sem fylgir efnunum. Því verður að vera hægt að koma reglu á neyslu þeirra með lögum. Einnig er dýrt fyrir samfélagið að senda fólk í meðferð og þeir sem nota vímuefni þurfa oft á meiri læknisaðstoð að halda en þeir sem nota þau ekki. Þeir sem eru á móti þeirri hugmyndafræði sem birtist í þessu frumvarpi telja að með því að banna neysluna með lögum sé hægt að koma í veg fyrir þennan aukakostnað fyrir samfélagið. Önnur rök gegn því að lögleiða neysluna, lögleiða neysluskammta, er að einstaklingar undir áhrifum vímuefna geta skaðað annað fólk, hvort sem það er einhver úti á götu eða fjölskyldumeðlimur. Þetta kemur m.a. fram í BA-rannsókn Lísbetar Grönvaldt Björnsdóttur við Háskólann á Akureyri. Þetta er sem sagt rannsóknarvinna sem hefur leitt þetta í ljós hjá aðstandendum þeirra sem neyta fíkniefna. Vímuefni eru skaðleg, t.d. getur kókaín og amfetamín valdið hjartaáfalli eða heilablóðfalli. Alsæla eða E-töflur eru skaðlegar fyrir heilann og valda minnisleysi og LSD geti valdið varanlegu geðrofi. Þetta er allt saman þekkt. Að hafa vímuefni ólögleg gerir það að verkum að margir eru hræddir við þau og það hjálpar til við að halda mörgum frá hættunni. Því ætti ekki að lögleiða neysluskammta. Þeir sem nota vímuefni ættu ekki að fá að gera það löglega þar sem þeir hugsa ekki rökrétt, eru meðvitað að skaða sjálfa sig og geta því ekki tekið réttar ákvarðanir um neyslu sína. Þetta er skoðun þekkts prófessor á þessu sviði við Rice-háskólann í Bandaríkjunum. Herra forseti. Ég vil hér í lokin nefna aðeins sinnaskipti Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins í þessu alvarlega máli. Þetta er stjórnarfrumvarp, frumvarp frá ríkisstjórninni þar sem Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur eiga aðild. Það er því lagt fram með stuðningi þessara flokka. Fyrir fáum árum í umræðu um þessi mál hér á þingi voru þingmenn Framsóknarflokksins þeir einu sem ekki voru sammála öðrum þingmönnum um að breytingar væru þarfar. þótti nóg að taka betur á framboði vímuefna á Íslandi og auka forvarnir. Nú ætlar Framsóknarflokkurinn, sem lengi barðist gegn fíkniefnum og hafði á stefnuskrá sinni að gera Ísland fíkniefnalaust, að fara að lögleiða neysluskammta af fíkniefnum og banna lögreglunni að gera fíkniefni í vörslu einstaklinga upptæk. Öðruvísi mér áður brá, herra forseti. Aðeins einn þingmaður Framsóknarflokksins hefur tekið þátt í þessari umræðu hér og er hún fylgjandi lögleiðingu neysluskammta af fíkniefnum. Síðan er það Sjálfstæðisflokkurinn, sem eitt sinn var íhaldsflokkur og stóð vörð um lög og reglu í landinu. Hlutur Sjálfstæðisflokksins er mjög athyglisverður í þessu máli. Það er í raun Sjálfstæðisflokkurinn sem á frumkvæðið að þessu slæma máli. Það var í Reykjavík fyrir rúmum sex árum á fundi Félags ungra Sjálfstæðismanna í Reykjavík að Kristján Þór Júlíusson, þáverandi heilbrigðisráðherra, lýsti því yfir að hann hefði efasemdir um refsistefnuna hvað fíkniefni varðar. Kristján sagði þá, með leyfi forseta: Ég er mjög hallur undir þá skoðun að við eigum að reyna að afglæpavæða neysluna í þessum málum. Talað var um að þessi yfirlýsing ráðherra Sjálfstæðisflokksins væri tímamótayfirlýsing. Enginn þingmaður Sjálfstæðisflokksins hefur tekið þátt í þessari umræðu. Enginn. Ég lýsi sérstaklega eftir þeim hér. Gott væri t.d. að hv. þm. Brynjar Níelsson léti nú sjá sig í þingsal. Sjálfstæðisflokkurinn hefur brugðist í þessu máli eins og svo mörgum öðrum, herra forseti, rétt eins og hann brást í fóstureyðingamálinu, flokkur sem eitt sinn barðist gegn fóstureyðingum. Þetta er slæmt frumvarp og Miðflokkurinn er á móti því. Það er verið að senda slæm skilaboð út í samfélagið með því að lögleiða neysluskammta af fíkniefnum,

eitt sérstakt atriði sem mér finnst að verði að koma fram. Ég tók nefnilega eftir því í ræðu hv. þm. Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að hann sagðist aldrei hafa séð eiturlyf, eins og hann kallar þau, eða þeirra neytt, vegna þess að þau eru ólögleg. Þá nefndi hv. þm. Sigurður Páll Jónsson, annar þingmaður Miðflokksins, að hv. þingmaður Pírata væri vel kunnugur undirheimunum eða eitthvað því um líkt, vel inni í undirheimamálum, eins og hann orðaði það.

En þannig er það nú bara í okkar samfélagi, virðulegur forseti, að það er ekkert mál að redda sér vímuefnum eða neyta þeirra án þess að tekið sé eftir því. Það er bara ekkert mál, virðulegur forseti. Og þegar fólk er komið út í ógöngur með neyslu er það venjulega búið að vera í neyslu sem hefur ekki verið til trafala fyrr en á þeim punkti. Það er tiltölulega sjaldgæft að fólk fari beint í einhver stórkostleg vandamál af því að neyta vímuefna. Iðulega tekst að nota þau hóflega og án þess að hafa neikvæð áhrif á lífið í einhvern tíma áður en viðkomandi missir stjórn á neyslunni og hún fer að hafa neikvæð áhrif á lífið svo telja megi. Ég ætla samt að viðurkenna það hér, virðulegi forseti, að ég hef séð vímuefni. Ég hef séð ansi margar tegundir af vímuefnum og ég hef séð fólk neyta þessara vímuefna og ég hef verið viðstaddur atvik þar sem fólk hefur farið sér að voða.

þeir séu vel inni í undirheimamálum eða eitthvað því um líkt, en, virðulegi forseti, það er nú bara þannig að fullt af fólki í þessu samfélagi hefur meira vit á vímuefnamálum vegna persónulegrar reynslu reynslu en hv. þingmenn Miðflokksins sem tala eins og að sé göfugt að hafa ekkert vit á málaflokknum. Það er ekki göfugt, virðulegi forseti. Það er ekkert göfugt að nota vímuefni heldur, en það er ekki göfugt að hafa ekki þekkingu á efninu sem við erum að setja lög um. Ég vildi bara koma þessu að vegna þess að mér finnst það einkenna umræðuna frá Miðflokknum að hann hefur afskaplega litla þekkingu á efninu. Í andsvörum í dag hefur komið ítrekað fram að eitthvað komi þeim á óvart eða þeim kennt eitthvað í andsvörum sem eru ekki nýjar upplýsingar og kemur engum á óvart sem hefur þó jafnvel bara fræðilegt vit á efninu.

Það er ekki göfugt, það er ekki aðdáunarvert. Það er ekki eitthvað sem eigum að standa upp og klappa fyrir og láta þá eins og viðkomandi sé einhvern veginn betur í stakk búinn til að taka afdrifaríkar ákvarðanir fyrir hinn almenna borgara sem stendur frammi fyrir valinu um að nota eða nota ekki vímuefni.

forræðishyggjusinnuð, sem hún hefur nú verið á köflum, verður að viðurkennast, en ég dáist að því að sjá hvernig vitundarvakning hefur átt sér stað í samfélaginu þannig að flokkar sem teljast íhaldssamir eins og Vinstrihreyfingin – grænt framboð

Það er framför að þurfa að leita það langt í íhaldsátt til þess að finna þessu máli eitthvað til foráttu, þótt reyndar hafi mikið af gagnrýni flokksins

Þó að ég gæti alveg ítrekað ræður sem voru haldnar fyrr í dag um það hvernig ríkisstjórnin tekur stundum mál og gerir þau að sínum þá verð ég að segja það fyrir mitt leyti, hvað þetta mál varðar, að það er mér alveg að meinalausu. Fyrir mér er sigurinn unninn með því að þetta er tiltölulega óumdeilt, þykir ekki róttækt lengur í það minnsta, eins og þótti 2013, og að það líti raunverulega út þannig að við munum ná þessu máli í gegn á þessu þingi. Því fagna ég og þakka enn og aftur hæstv. heilbrigðisráðherra.

Það er alkunna, herra forseti, að þeir sem byrja á tiltölulega skaðlegum vímuefnum leiðast gjarnan, sumir hverjir, yfir í stórhættuleg efni sem verða þeim stundum að fjörtjóni. Ég ætla að lesa meira úr umsögn Lögreglustjórafélagsins, halda aðeins áfram með það, varðandi

Þar stendur, með leyfi forseta: „Mörkin á milli þess að vera neytandi og seljandi eru ekki alltaf ljós. Sá sem selur fíkniefni er oft og tíðum einnig neytandi. Smásala fíkniefna felur oft í sér að seljendur eru á ferðinni með lítið magn fikniefna sem gæti fallið innan viðmiða um neysluskammta.

á mbl.is ber með sér, þar sem lögreglan á Suðurlandi lagði hald á tvö grömm af kannabisefnum hjá manni sem þar er búsettur. Síðan var málið rannsakað þar sem vísbendingar þóttu um að maðurinn væri að dreifa efnum. Í því sambandi var farið í fjármálagreiningu hjá viðkomandi og nú liggur fyrir að á um tveimur árum hafa um 20 millj. kr. farið í gegnum reikninga sem tengjast manninum, fyrir utan laun og aðrar útskýrðar greiðslur.

Hún myndi missa úrræði. Hún myndi missa tækifæri til að stoppa sölumenn dauðans, stoppa sölumenn fíkniefna. Hún myndi missa mikilvægt úrræði

býsna margt og ég ætla ekki að endurtaka það sem sagt hefur verið um útfærslur neysluskammta og önnur slík atriði sem má reikna með að verði

Það má til sanns vegar færa að það er alveg örugglega til skynsamlegri leið til að takast á við sjúklinga en að refsa þeim með

að hafa undir höndum það magn fíkniefna sem hér um ræðir, verði það einhvern tímann skilgreint þannig að með forsvaranlegum hætti sé. Ef það eru sjúklingarnir, þeir sem eru sjúkir vegna eiturlyfja, fíkniefna, sem við viljum koma til móts við og bæta umhverfið gagnvart tel ég miklu

til þess að bæta líf þeirra sem eru sjúklingar vegna þessa þá eigum við að útfæra þá lausn með öðrum hætti en hér er gert. Ein leið, sem ég vil þá bara beina til hæstv. velferðarnefndar að ræða, væri einhvers lags útfærsla á því að saksóknari hefði miklu rýmri heimildir en nú er til að falla frá saksókn með þeim rökum að sjúkrasaga eða sakaskrá bendi til þess að um sjúkan einstakling sé að ræða en ekki láta það ganga þvert yfir línuna. Ég held að það væri til bóta að nálgast málið með þeim hætti.

byrja ekki að fikta. Ég held að það sé stuðningur sem margir, sérstaklega ungt fólk, hafi gott af.

þá finnst mér það ekki boðlegt nema á sama tíma verði farið í hinar ýmsu mótvægisaðgerðir, hvað varðar aðgang þeirra sem fikta við eða ánetjast

sé það í löndum sem hafa aukið frelsi, ef frelsi skyldi kalla, í þessu samhengi, hafa lögleitt þessa neysluskammta. Ég held að velferðarnefnd verði að skoða hvort slíkt mál þurfi ekki að hanga með máli eins og þessu ef það kemur á daginn að þingviljinn liggur með þessum hætti, enda má þetta ekki verða einhvers lags

þá er alveg örugglega hægt að útfæra það með þeim hætti að hvetjandi verði, fyrir það unga fólk sem hefur komið sér í þá stöðu, að víkja af þeirri braut. víkja af þeirri braut. Ég ítreka að þetta má ekki verða að teppalagðri hraðbraut að aukinni neyslu kannabisefna í samfélaginu. Þetta er það sem ég vildi leggja til málanna hér við 1. umr. Ég vona að velferðarnefnd taki því vel að fjalla sérstaklega um þær ábendingar mínar sem snúa að því að fara aðrar leiðir til að verja þá sjúku í þessu samhengi. Það verður áhugavert að sjá með hvaða hætti málið kemur aftur inn til þingsins.

Við megum náttúrlega þakka fyrir það, Miðflokkspúrarnir, að handhafar sannleikans, Píratar, skuli hafa komið hér í löngum bunum til þess að segja hvað þeir viti mikið um þessi mál og að við séum alveg úti á túni varðandi þetta.

Auðvitað er ekkert mál að ná í fíkniefni í Reykjavík. Sá sem hér stendur er faðir tveggja drengja sem eru nú að komast á miðjan aldur og það var ekkert mál þegar þeir voru unglingar að ná í fíkniefni í Reykjavík, það var auðveldara en að verða sér úti um áfenga drykki.

eftir einhvern tíma. Þetta hefur komið fram. Það hefur líka verið talað um það og réttilega að neysluskammtar séu ekki afmarkaðir í frumvarpinu.

En það fór illa fyrir karlanganum af því að honum var hent í fangelsi í níu daga og þetta hálfa pund af maríjúana var gert upptækt. Ég verð reyndar að taka undir með félaga mínum,

— Sigurður Páll hefur unnið með SÁÁ í áratugi og þekkir afleiðingar fíknar mjög vel — að menn skuli koma hér og nánast henda gaman að því þegar hann er að færa þetta fram í einlægni. Það þykir mér ekki bjóðandi málflutningur, herra forseti, ég verð að segja það. En nóg um það. Tækifæri gefst hér við 2. umr., og þá verður vonandi búið að sníða mestu vankantana af þessu máli,

sem er í grunninn vont, sem er í grunninn illa unnið, illa ígrundað og illa undirbúið. Það verður okkur ekki til gæfu eða sóma hér á þessu þingi ef þetta mál fer óbreytt, og ég tala nú ekki um hratt,

geti kannski sveigt málið á betri leið en það er á núna eins og það er útbúið. Ég ítreka að við

og þess vegna þarf að breyta frumvarpinu til batnaðar þannig að hægt sé að koma því í gegnum þingið hvernig svo sem það verður afgreitt af okkar hálfu í Miðflokknum.

Þetta frumvarp er samið af starfshópi sem heilbrigðisráðherra skipaði í júní 2020 og falið var að endurskoða lög nr. 65/1974 með tilliti til ræktunar og framleiðslu á iðnaðarhampi. Niðurstaða starfshópsins var að færa stjórnsýslu og verkefni í tengslum við málefnið, þ.e. leyfi til innflutnings á fræjum tegundarinnar Cannabis sativa, þ.e. hampfræ, frá Lyfjastofnun til Matvælastofnunar. Þá skal tekið fram áður en lengra er haldið að frumvarpið fjallar ekki um svokallaða CBD-olíu eða meðferð á henni. Vorið 2020 var í fyrsta sinn á Íslandi heimilaður innflutningur, meðferð og varsla fræja af þessari tegund í þeim tilgangi einum að rækta iðnaðarhamp.

en hlutverk þeirrar stofnunar er fyrst og fremst að hafa eftirlit með innflutningi, útflutningi, vörslu og annarri meðferð á efnum sem nýtast við framleiðslu lyfja, löglegra og ólöglegra, en á sama tíma annast Matvælastofnun eftirlit og vottun um plöntuheilbrigði við innflutning plantna og plöntuafurða ásamt eftirliti með sáðvöru.

Frumvarp þetta var samið í heilbrigðisráðuneytinu í þeim tilgangi að setja skýrar reglur um heimildir til sölu, markaðssetningar og notkunar á nikótínvörum og fella þær undir lög um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Undanfarin misseri hafa heilbrigðisráðuneytinu borist fjölmörg erindi er varða nikótínpúða og fyrirspurnir um lagaumhverfi þeirra og hugsanlega leyfisskyldu fyrir lög og markaðssetningu þeirra. Ráðuneytinu hafa einnig borist erindi frá eftirlitsstofnunum með vörum á íslenskum markaði þar sem stofnanir hafa lýst vandkvæðum á flokkun slíkra vara í núgildandi lagaumhverfi. Nauðsynlegt er að bæta úr þessu þar sem um er að ræða vörur sem geta innihaldið nokkurt magn nikótíns sem talið er vera ávanabindandi efni. Hér skiptir máli að bæði innflytjendur og seljendur nikótínvara hafa kallað eftir því að reglur verði settar um slíkar vörur. Því er mikilvægt að um nikótínvörur, sem markaðssettar eru sem tóbakslausar og eru komnar á markað á Íslandi, gildi skýrar reglur. Einnig hefur borið á því að börn hafi neytt slíkra vara en það getur valdið eitrun ef nikótínmagn er mikið. Mikilvægt er að tryggja heilsu og öryggi barna með skýrum reglum um hvernig heimilt sé að markaðssetja slíkar vörur.

Verði frumvarpið að lögum verður sett reglugerð um leyfilegan hámarksstyrkleika nikótíns í nikótínvörum og verður því við þá vinnu litið til þess hvaða áhrif nikótín getur haft á einstakling. Í því sambandi skal gæta að því að upptaka nikótíns úr vöru sé ekki meiri en fæst af leyfilegum hámarksstyrkleika í rafrettuvökva, þ.e. 20 mg/ml, samkvæmt gildandi lögum um rafrettur og áfyllingar fyrir þær.

að börn og ungmenni hefji notkun og ánetjist nikótínvörum þar sem dæmi eru um að börn hafi orðið fyrir eitrunaráhrifum eftir að hafa neytt nikótínvara, eins og áður hefur verið nefnt. Einnig hefur nýleg rannsókn sýnt að einn af hverjum tíu nemendum í 10. bekk grunnskóla notar nikótínpúða.

Einnig að óheimilt verði að auglýsa nikótínvörur eða sýna neyslu þeirra í auglýsingum. Bann laganna við sýnileika varanna á sölustöðum mun einnig ná til nikótínvara, sem þýðir að slíkar vörur mega ekki vera sýnilegar viðskiptavinum á sölustöðum nema um sé að ræða sérvöruverslun. Notkun nikótínvara verður einnig gerð óheimil á tilteknum stöðum þar sem börn og ungmenni safnast saman, svo sem í skólum og öðrum menntastofnunum, sem og í öðrum húsakynnum sem ætluð eru til dagvistunar og félags-, íþrótta- og tómstundastarfs barna og ungmenna.

Það mun þá vera sama heimild fyrir nikótínvörur með samþykkt frumvarpsins. Það er hugsunin. Starfshópur sem ég hef skipað hefur unnið að því að greina að hvaða leyti ætti að takmarka bragðefni í áfyllingum fyrir rafrettur með reglugerð og með þessu frumvarpi er sem sagt gert ráð fyrir að sams konar heimild sé fyrir hendi til að takmarka bragðefni fyrir þá vöru sem hér er til umræðu. Það er áætlað að sá starfshópur ljúki sinni umfjöllun á þessu ári.

en það er náttúrlega eintómt alvöruleysi sem felst í slíku svari. Við setningu þeirra laga var Neytendastofu falið eftirlit með lögunum. Stofnunin var þá

verkefni Neytendastofu sem sneru að markaðseftirliti færð til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Annar möguleiki sem er ekki lagður til í þessu frumvarpi, af því að hv. þingmaður nefnir hér aðeins

og það þyrfti að gera það eftir víðtækt samráð innan hlutaðeigandi ráðuneyta og viðeigandi eftirlitsaðila o.s.frv. En það er ekki fráleitt að láta sér detta þetta í hug í ljósi þess hvaða hlutverk það eru sem eru hjá heilbrigðisnefndunum núna.